Kolegice i kolege, počet ćemo s današnjim radom. Najprije ćemo raspraviti - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 309.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 Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, štovane kolegice i kolege saborski zastupnici. Pred nama je Zakon o veterinarsko-medicinskim proizvodima kojim se uređuju postupci ispitivanja i stavljanja u promet proizvodnje, označavanje razumije./… to je skup aktivnosti koji se odnosi na otkrivanje, prikupljanje podataka, procjenu razumijevanja, prevenciju i postupanje u slučajevima nus pojava veterinarsko-medicinskih proizvoda kao i vezano za nova saznanja o škodljivosti primjene veterinarsko-medicinskih proizvoda. Nadalje kontrola kvalitete i oglašavanje veterinarsko-medicinskih proizvoda radi osiguravanja njihove kvalitete, neškodljivosti i djelotvornosti kao proizvoda za zaštitu zdravlja životinja, a time i zaštitu zdravlja ljudi od veterinarsko-medicinskih proizvoda u hrani životinjskog porijekla i hrani za životinje. I pod dva, stavljanje u promet pribora i drugih proizvoda u uporabi u veterinarstvu. Predmetni prijedlog zakona usklađuje se sa Direktivom 2001/82EK Europskog parlamenta i Vijeća o kodeksu zajednice koji se odnosi na veterinarsko-medicinske proizvode koji nisu prvotno odgovarajuće usklađeni. Tijekom zatvaranja poglavlja 1. sloboda kretanja robe u svrhu provedbe pravne stečevine u području veterinarsko-medicinskih proizvoda preuzete su obveze koje dovode do neprestanog povećanja obima poslova u tom području koji zahtijeva specifična znanja i stručnosti, a koji zbog nedostatka administrativnih kapaciteta Ministarstva poljoprivrede kao nadležnog tijela nije u mogućnosti samostalno u potpunosti pravovremeno izvršiti. Iz navedenih razloga ovim prijedlogom zakona poslovi izrade izvješća o veterinarsko-medicinskim proizvodima koji se izrađuju u postupku sastavljanje veterinarsko-medicinskih proizvoda u promet predlaže se i mogućnost povjeravanja pravnoj osobi koja ispunjava uvjete iz prijedloga ovoga zakona. Time se osigurava u potpunosti obavljanje poslova u postupku sastavljanja veterinarsko-medicinskih proizvoda u promet, te pravovremeno izvršenje tih poslova u roku od 210 dana sukladno direktivi 2001/82. Nadalje, propisuju se mogućnosti povjeravanja poslova na farmakovigilancije pravnoj osobi koji ispunjava prijedlogom zakona utvrđene uvjete sve u cilju provođenja aktivnosti farmakovigilancije sukladno Direktivi 2001/82. Uz navedeno najvažnija pitanja koja se uređuju ovim prijedlogom zakona su, mijenjaju se odnosno dopunjavaju pojmovi koji nisu obuhvaćeni, odnosno usklađeni do sada. To je definiranje Europske agencije za lijekove, imunološki veterinarsko-medicinskih proizvoda, nus pojave i pojašnjenje vezano za veterinarsko-medicinske proizvode. Utvrđuju se svi kriteriji za ukidanje, odnosno izmjene odobrenja za stavljanje veterinarsko-medicinskih proizvoda u promet, te za povećanje i povlačenje veterinarsko-medicinskih proizvoda iz prometa, dopunjuju se odredbe o izdavanju odobrenja za stavljanje veterinarsko-medicinskih proizvoda u promet prema decentraliziranom postupku i postupku međusobnog priznavanja kojima se utvrđuje mogućnost postupanja nadležnog tijela pred Odborom za veterinarsko-medicinske proizvode koji je sastavljen od predstavnika država članica i utvrđuju se svi razlozi za hitno povlačenje veterinarsko-medicinskih proizvoda iz prometa od strane nadležnog tijela u slučaju sumnje na nekvalitetu, škodljivost ili nedjelotvornost istih. Prijedlogom zakona propisuju se prvotno ispuštene odredbe koje je nužno regulirati, a to su uvjeti za privremenu zabranu obavljanja rada veterinarskim ljekarnama, odnosno ukidanje odobrenja izdanim veterinarskim ljekarnama koje su do sada bile utvrđene samo za veleprodaju, obveza obavještavanja nadležnog tijela o svakoj promjeni u odnosu na izdano odobrenje za promet veterinarsko-medicinskih proizvoda na veliko ili malo, te načela dobre prakse u prometu veterinarsko-medicinskim proizvodima u skladu s kojim su dužni postupati veleprodaje i veterinarske ljekarne prije stavljanja veterinarsko-medicinskih proizvoda u promet radi osiguranja kvalitete istih. I pod tri, jasnije i preciznije su regulirane odredbe o priboru i drugim proizvodima za uporabu u veterini. Za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati novčana sredstva u državnom proračunu, dodatna novčana sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske. I sa ovim prijedlogom zakona u cijelosti smo usklađeni sa EU zakonskom legislativom. Zahvaljujem. Zahvaljujem ministre. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvo po klubovima. U ime kluba HDZ-a govorit će poštovana Đurđica Sumrak, izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi gospodine ministre sa svojim suradnicima. Danas je pred nama Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima s konačnim prijedlogom zakona. Sabornica nije baš jako puna, ali vjerujte ovaj prijedlog je usklađivanje. Do kraja smo se uskladili sa EU. Željela bih uvodno reći zbog čega je on važan i koliko on utječe na naše živote, odnosno na živote i zdravlje životinja, ali i prvenstveno čovjeka. Prema Zakonu o veterinarsko-medicinskim proizvodima, veterinarsko-medicinski proizvod ili skraćenicom VMP svaka je tvar ili mješavina tvari koja ima svojstvo liječenja ili sprječavanja bolesti životinja ili svaka tvar ili mješavina tvari koje se mogu primijeniti na životinjama u svrhu obnavljanja, ispravljanja ili prilagodbe fizioloških funkcija farmakološkim, imunološkim ili metaboličkim djelovanjem ili postavljanjem medicinske dijagnoze te sredstva za redukciju mikroorganizama za primjenu u veterinarskoj medicini. Ovaj zakon odnosi se i na industrijski proizvedene premikse za izradu ljekovite hrane za životinje, ali i na aktivne tvari koje se koriste za proizvodnju te tvari koje imaju anabolička, antiinfektivna, antiparazitarna, protuupalna, hormonalna ili psihotropna svojstva. Svaki VMP mora imati odobrenje za stavljanje u promet, odnosno mora udovoljavati zahtjevima propisanim ovim zakonom. To je zakon iz 2008. godine. VMP koji ima odobrenje jamči sigurnu i učinkovitu primjenu što proizvođač potvrđuje dokumentacijom. Dokumentacija o VMP-u obuhvaća istraživanja, proizvodnju, kontrolu kakvoće, neškodljivost i učinkovitost. Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije krivotvoreni lijekovi su originalni ili generički lijekovi namjerno lažno označeni, lažnog identiteta i podrijetla. Upravo nekoliko rečenica, reći ću nešto o tim krivotvorenim lijekovima. Podaci o krivotvorenim lijekovima sporo i teško dolaze do nadležnih tijela pa je razumljivo da se ovakve pojave razmjerno rijetko službeno registriraju. Najčešće se evidentiraju neželjene pojave nastale primjenom nekog krivotvorenog lijeka. Međutim, posljednjih godina otkriva se sve više takvih lijekova na europskom ali i na svjetskom tržištu. Prema izvješću pretpostavlja se da je oko 10% lijekova na tržištu krivotvoreno. Krivotvoreni lijekovi su ponekad jeftiniji od legalno stavljenih na tržište jer se ne proizvode niti kontroliraju sukladno propisima. Ali da bi bili uvjerljiviji krivotvoritelj često za takve lijekove ima jednaku ili neznatno nižu cijenu od legalno proizvedenih lijekova. Iako se najviše krivotvore lijekovi za primjenu u humanoj medicini posljednjih je godina povećan broj krivotvorenih veterinarsko-medicinskih proizvoda. Međutim, suzbijanje ove pojave provodi se istim metodama i za i za humane i za veterinarske lijekove. Prema Izvješću Europske komisije zabilježen je porast krivotvorenih lijekova za primjenu u humanoj medicini za 384% u odnosu na prošlo razdoblje u industrijski razvijenim zemljama. Na primjer u 2007. godini najviše su se krivotvorili lijekovi za liječenje infekcija, srčanih bolesti, bolesti CNS-a, gastrointestinalnih, urogenitalnih i drugih bolesti. Osim navedenih često zastupljeni krivotvoreni lijekovi u industrijski razvijenim zemljama bili su oni za liječenje karcinoma, pretilosti te kortikosteroidi. U zemljama u razvoju bilo je najviše krivotvorenih lijekova protiv malarije, tuberkuloze i HIV-a. Slučajevi krivotvorenih VMP-a zabilježeni su u Europi, SAD-u, Kanadi i Kini i u nekim drugim azijskim i afričkim zemljama. U samo prva tri mjeseca u velikoj akciji te iste godine u Kini je ustanovljeno da kakvoća gotovo jedne petine kontroliranih VMP-a nije zadovoljavajuća, odnosno da su ti VMP krivotvoreni. Radi zaštite zdravlja ljudi provodi se praćenje ostataka veterinarsko-medicinskih proizvoda u hrani. Svaki podsjetnik životinje namijenjenih prehrani ljudi obavezan je prema članku 87. Zakona o veterinarstvu iz 2007. godine voditi i čuvati najmanje 5 godina evidenciju o liječenju navedenih životinja. Evidencija se mora voditi kako bi se moglo dokazati da su navedeni veterinarsko-medicinski proizvodi primijenjeni prema uputi o lijeku te se poštovao utvrđeni vremenski period od zadnje primjene VMP-a odnosno karencije prije stavljanja proizvoda životinjskog podrijetla u promet. Prijedlog ovog zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima jedan je od propisa kojima smo se sada kompletno uskladili sa zakonodavstvom EU i to prije svega s novom koncepcijom sigurnosti hrane u EU. Klub HDZ-a svakako će podržati donošenje ovog zakona. On implementira direktive i uredbe EU, a njegovom primjenom mi postajemo dio integralnog sustava kojim se između zemalja članica koordiniraju postupci izdavanja odobrenja za stavljanje veterinarsko-medicinskih proizvoda u promet i nacionalnih postupaka država članica u pružanju informacija o medicinskim proizvodima i provjeri poštivanja dobre laboratorijske, kliničke i proizvođačke prakse. O čemu se tu zapravo radi? Zdravlje ljudi i životinja ne može biti problem jedne države i izolirano. Epidemija zoonoza i zaraznih bolesti, evo sjetimo se kravljeg ludila, ptičje gripe, svinjske kuge, slinavke i šapa nisu problem jedne države. Te bolesti ne poznaju granice, one se šire neovisno o tome je li neka zemlja članica ili nije članica EU i jasno je to su problemi koji nadilaze administrativne granice i koje zemlje u okruženju moraju rješavati koordinirano i zajednički i to je njihov zajednički interes. Zato je važno da ovakav zakon bude kompatibilan i da omogućava razmjenu informacije i uspostavljanje standarda. Na primjer u Njemačkoj ili Austriji koja može imati savršeno zakonodavstvo i nadzorni inspekcijski sustav ali ako zemlje u okruženju nemaju te standarde ono što smo govorili o epidemijama bolesti koje ne poštuju granice i ne poštuju administrativne granice bolest će se svakako proširiti. Evo i kod nas u Hrvatskoj imali smo slučaj vezan uz svinjsku kugu. Dakle, nakon što smo ukinuli obvezno cijepljenje obvezno cijepljenje bili su uspostavljeni monitorinzi no sve to nije bilo dovoljno ukoliko zemlje u okruženju, a to su bile Srbija, BiH, nisu imale uspostavljene iste standarde. To je onda uvijek moguće postojalo i krizno žarište. Moramo reći da smo se uspješno u Hrvatskoj od 2007. godine s tim nosili i da je 2012. godine Hrvatska dobila odobrenje za izvoz svinjskog mesa i mesa divljači u EU. Prema tome, Hrvatska ima itekako interes donijeti zakone i vjerojatno je područje sigurnosti hrane u kojem ne bi trebalo imati nikakvih kalkulacija i zadrški u odnosu na standard EU jer u konačnici štitimo zdravlje naših ljudi, naših građana i naših potrošača. Donošenje ovog zakona vezano je također, osim uz poglavlje 1., ali usko je povezano uz poglavlje 12. sigurnost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor. No, iznad svega ovaj zakon je važan i klub HDZ-a podupire njegovo donošenje zbog toga što regulira područje kvalitete i sigurnosti veterinarsko-medicinskih proizvoda, odnosno zaštite zdravlja životinja a time i zaštite zdravlja ljudi. Evo još nekoliko rečenica, 2000. godine EU je napravila zaokret u politici, sigurnosti kvalitete hrane. Uzrok tome su brojne krize 90. godina godina prošlog stoljeća nastale zbog pojave bolesti, zbog pojave epidemija, zoonoza prouzročenih hranom ili hranom za životinje. Sjećamo se dioksina koji je pronađen u hrani za životinje, zatim patvorenja maslinovog ulja, zatim kravljeg ludila, pa evo i zadnje aflatoksina. Te su epidemije, događaji utjecali na zdravlje i dobrobit ljudi sa značajnim ekonomskim posljedicama za pojedince, ali i za obitelji, za čitave zajednice i za subjekte u poslovanju sa hranom i hranom za životinje, i za Taj zaokret rezultirao je bijelom knjigom o sigurnosti hrane, strategijom sigurnosti hrane od polja do stola te Uredbom 178/2002. tzv. higijenskim paketom. Što je ključno u ovom koncepcijskom, koncepcijama sigurnosti hrane a izravno je povezano s ovim zakonom, on je usmjeren na prevenciju odnosno strategija sigurnosti hrane uvodi načelo od polja do stola, jasno se propisuje odgovornost svih onih koji su u lancu prehrane. Dakle, od proizvođača stočne hrane, od onih koji obavljaju uzgoj stoke, prerade, industrije mesa, transporta do konačne konzumacije i potrošača. Prema tome, tim koncepcijama sigurnost hrane obuhvaćen je cijeli lanac. Dakle, nije za pretpostaviti ako je došlo do kontaminacije u fazi proizvodnje ili ako su neispravno liječene, dakle veterinarsko-medicinskim proizvodima da određeni kontaminenti, da ih se onda ne može očekivati i u konačnom proizvodu. Prema tome, svaki segment proizvodnje i svaka faza jednako je važna i ima utjecaj na zdravstvenu ispravnost konačnog proizvoda. Prema tome, kao nužna pretpostavka zdravstveno ispravne hrane je i zdravlje i zaštita životinja, ali i propisana i kontrolirana uporaba veterinarsko-medicinskih proizvoda koji osim svog medicinskog djelovanja mogu ako se ne radi u skladu sa propisima dovesti do kontaminacije, odnosno do toksične komponente rezidue, mogu zaostati u mišićima tkiva i na taj način ugroziti i finalni proizvod, odnosno što je najgore mogu ugroziti i zdravlje potrošača. Drugo važno područje koje se eto uvezuje sa zaštitom a koje obuhvaća na neki način i ovaj zakon i Zakon o hrani je područje dobrobiti životinja i zaštite okoliša. Treba jasno kazati da proizvedene potpore u EU nisu više i ne daju se samo tako, nego su one višestruko uvjetovane, dakle moraju se udovoljavati standardima kvalitetnih proizvoda, ekološkim standardima i standardima dobrobiti životinja. Zbog svega ovoga i ovih činjenica Zakon o veterinarsko-medicinskim proizvodima dio je zakonodavstva EU čija ćemo i mi postati članica 1.7. i ovim se zakonom usklađujemo još jednom s njima i HDZ će naravno podržati ovaj zakon. Hvala.

govorili ste o zdravoj hrani, o nužnosti konzumiranja zdrave hrane i zasigurno i ovaj zakon će u tom smislu doprinijeti. Jer kao što ste rekli hrana je izložena brojnim kontaminantima i zasigurno je potrebno posvetiti tome pozornost. Ali ja bih skrenuo pozornost i na jedan drugi problem da je potrebito u ovim okolnostima gdje kod nas u našoj domovini pada proizvodnja hrane, dakle osigurati uvjete da se može dovoljne količine proizvesti zdrave hrane a imamo zato potencijale, imamo potencijale za gotovo prehraniti 25 milijuna ljudi, a mi nažalost svjedočimo ovih dana, evo sad za ovaj vikend se sabor mljekara sprema gdje će upozoriti na katastrofalno stanje u mljekarstvu gdje propadaju svakodnevno OPG koja proizvode mlijeko. koja proizvode mlijeko. U tom dijelu su, potrebito je učiniti napore da se omogući tim mljekarima i stočarima, naravno pada i proizvodnja mesa, da se proizvode dovoljne količine kvalitetnih proizvoda kako bi naravno i prehrambena industrija dobila kvalitetnu sirovinu, a zasigurno ovaj dio ovoga Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima će pomoći u tom dijelu. Hvala. Na repliku odgovora poštovana Đurđica Sumrak. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepo uvaženi gospodine Milinkoviću. Evo u čemu je stvar, ovaj zakon je dakle usklađen sa zakonom EU i zaista govori o krivotvorinama koje mogu doći na tržište i u prodaju koje nisu korisne. A ono o čemu ste vi govorili, ja se s vama slažem, međutim za to je odgovorna Vlada koja je upravno na vlasti već godinu i pol, ta ista Vlada mora stvoriti pretpostavke da bi poljoprivreda i da bi seljak imao mogućnosti proizvoditi, da bi mu se to olakšalo Vlada se mora ponašati u onom duhu dobrog gospodara. Znači mora znati što mu je najvažnije. Mi smo zaista završili pregovore, moram reći i oni koji se odnose na poljoprivredu su bili pregovori i koji su bili najteži. Završeni su na najbolji mogući način. Evo sada je druga Vlada u štihu što bi se reklo pa evo ona pokazuje na koji način treba raditi prema seljaku, da li mu osigurati mogućnost dobre proizvodnje ili ga u stvarnosti ne samo ostaviti na razini na kojoj je bila nego i tu razinu sniziti ali to je

tvrdim da u Hrvatskoj postoji još i jedna epidemija siromaštva i gladi. Zahvaljujući između ostalog i određenim mjerama koje je provela ova Hrvatska vlada, zahvaljujući stanju u poljoprivredi, zahvaljujući i činjenici još uvijek bez obzira što smo uskladili gotovo sve zakone sa stečevinom EU što ćemo 1.7. ali kao jedini izlaz koji nam je preostao, jedinu slamku spasa ući u EU, kako će nam biti tamo ovisi više o nama a ulazimo odgovorno tvrdim na koljenima, ulazimo siromašni, ulazimo praktično bez perspektive, ulazimo kao zemlja koja će služiti kao sirovinska baza jer kod nas je sve u ovih 20 i nešto godina uništeno. Imamo i činjenicu da i dan danas iako imamo mogućnosti da prehranimo pola Europe da nemamo ni još ni sustave navodnjavanja, da pred svake izbore kopamo onaj kanal Dunav-Sava po nekoliko puta. Da još uvijek imamo veći uvoz poljoprivrednih proizvoda nego izvoz, još uvijek čak uvozimo i suho lišće i granje. Meni je jasno da ulazimo banane jer ne mogu uspjeti u Hrvatskoj osim u određenim laboratorijskim uvjetima i to su činjenice koje su u Hrvatskoj. Dakle odgovorno tvrdim a to možete pitati svakog građanina kojeg sretnete na ulici, umirovljenika, radnika koji čeka onu minimalnu plaću da boluje od gladi. **Stazić, Nenad (SDP)** Vrijeme. Na ovu repliku na raspravu o zakonu o veterinarsko-medicinskim proizvodima odgovara poštovana Đurđica Sumrak. Hvala lijepo. Uvaženi kolega Vinković bez obzira što je ova moja rasprava bila o veterinarsko-medicinskim proizvodima ja sam ju vezala na hranu i vi ste dobro stvari primijetili. Evo naravno da vidimo da je preko milijun i 300 ljudi na granici siromaštva u Hrvatskoj što je iznenadilo ovu Vladu koja se osam godina pripremala da napravi značajne reforme, da preporodi Hrvatsku ali od svega toga ništa. Za tako nešto treba imati uvaženi kolega Vinković kompetencije, treba imati viziju i treba imati razumijevanje za područje o kojem se bavimo. Ja se nadam da će Vlada koja dođe iduća vrlo brzo a ima i kompetenciju i vizije ali i razumijevanje sasvim na drugi način pridonositi boljoj proizvodnji i boljem položaju seljaka jer ako se netko osam godina priprema za nešto i na kraju se ne pripremi ja ne znam što bih rekla, to je jako loš đak, ništa od diplome, ništa od magisterija pa je njima čak ni po bolonji ne mogu ništa napraviti, dakle propali su. Stavove kluba SDP-a približit će nam poštovani kolega Mario Moharić. Izvolite. potpredsjedniče, kolegice i kolege, poštovani ministre sa suradnicima. Evo ja ću se u ovoj raspravi koncentrirati na ovaj zakon isključivo. Ovo je zakonski prijedlog još jedan kojim se usklađuje zakonodavstvo RH sa zakonodavstvom EU. Zakon o veterinarsko-medicinskim proizvodima je zakon kojim se uređuje postupak ispitivanja i stavljanja u promet proizvodnja, označavanje, farmakoviligilancija, kontrola kvalitete, oglašavanje veterinarsko-medicinskih proizvoda sve radi osiguranja njihove kvalitete, neškodljivosti i nedjelotvornosti kao proizvoda za zaštitu zdravlja životinja a time i zaštitu zdravlja ljudi od rezidua, veterinarsko-medicinskih proizvoda u hrani životinjskog podrijetla i u hrani za životinje te stavljanje u promet pribora i drugih proizvoda za uporabu u veterinarstvu. Prijedlog zakona usklađuje se s Direktivom 2001/82 Europskog parlamenta i vijeća o kodeksu zajednice koji se odnosi na veterinarsko-medicinske proizvode. Prijedlogom zakona zbog neprestanog povećanja obima poslova u području veterinarsko-medicinskih proizvoda koji zahtijevaju specifična znanja i stručnost te zbog nedostatka administrativnih kapaciteta nadležnog tijela poslove izrade izvješća o veterinarsko-medicinskim proizvodima koji se izrađuje u postupku dostavljanje veterinarsko-medicinskih proizvoda u promet predlažu se povjeriti pravnoj osobi koja ispunjava uvjete iz prijedloga zakona. Time se osigurava u potpunosti obavljanje poslova u postupku za stavljanje veterinarsko-medicinskih proizvoda u promet te pravovremeno izvršavanje tih poslova u roku od 210 dana sukladno Direktivi 2001/82. Uz navedeno najvažnija pitanja koja se uređuju ovim zakonom, ovim izmjenama i dopunama jesu. Prvo za potrebe implementacije Direktive 2001/82 prijedlogom zakona dakle mijenjaju se odnosno dopunjuju pojmovi koji nisu odgovarajuće usklađeni, definiranje Europske agencije za lijekove imunoloških veterinarsko-medicinskih proizvoda, nuspojave veterinarsko-medicinskih proizvoda. Utvrđuju se svi kriteriji za ukidanje odnosno izmjenu odobrenja za stavljanje veterinarsko-medicinskih proizvoda u promet te za povlačenje istih iz prometa. Dopunjuju se odredbe o izdavanju odobrenja za stavljanje veterinarsko-medicinskih proizvoda u promet prema decentraliziranom postupku i postupku međusobnog priznavanja kojima se utvrđuje mogućnost postupanja nadležnog tijela pred Odborom za veterinarsko-medicinske proizvode koji je sastavljen od predstavnika država članica. Nadalje, utvrđuju se svi razlozi za hitno povlačenje veterinarsko-medicinske proizvoda iz prometa od strane nadležnog tijela u slučaju sumnje na ne kvalitetu, škodljivost i nedjelotvornost. Nadalje, prijedlogom zakona propisuju se prvotno ispuštene odredbe koje je nužno prijedlogom zakona regulirati, a to su uvjeti za privremenu zabranu obavljanja rada veterinarskim ljekarnama, odnosno ukidanje odobrenja izdanog veterinarskim ljekarnama koji su do sada bili utvrđeni samo za veleprodaje. Nadalje, obaveza obavješćivanja nadležnog tijela o svakoj promjeni u odnosu na izdano odobrenje za promet veterinarsko-medicinskih proizvoda na veliko ili malo. Načelo dobre prakse u prometu veterinarsko-medicinske proizvodima u skladu s kojim su dužni postupati veleprodaja i veterinarske ljekarne prije stavljanja veterinarsko-medicinske proizvoda u promet radi osiguranja kvalitete istih. I treće, jasnije se reguliraju odredbe o priboru i drugim proizvodima za uporabu u veterinarstvu. SDP će podržati ovaj zakon. Zahvaljujem poštovanom kolegi. Za repliku se javila poštovana Đurđica Sumrak. Moharić kolega i zastupnik, ali kolega i po struci znam da ste naglasili da ćete se vi koncentrirati na ovaj zakon ali ja se nadam da vi kao kolega veterinar zaista vidite koja je poveznica između ovog zakona i ovog poglavlja 1 i onog poglavlja veterinarstvo fitosanitarni nadzor i sigurnost hrane je to povezano jedno s drugim pa sve ono što se govori o sigurnosti hrane treba naglasiti upravo o tim krivotvorinama koje dolaze, prodaju se u nekim poljoprivrednim ili nekim drugim veterinarskim apotekama. I meni je neobično drago što su one sada u stvarnosti sada stopirane, ne što smo ih mi nego eto morali smo ih

potpredsjedniče. Lijepo je kada ispred klubova govore kolegice i kolege koji su iz branše iz struke i kada hvale zakon tako da mogu reći hvala vam na podršci koju će ovaj zakon dobiti u klupama ovog uvaženog Doma. Zahvaljujem. Prelazimo na iduću točku